rejsegarantifond. (Udvidet dækningsområde for Rejsegarantifonden i ekstraordinære situationer)).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

Det sidste punkt på dagsordenen er: 2) 2. behandling af lovforslag nr. L 141: Forslag til lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med covid-19. Af beskæftigelsesministeren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

Så er der ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i dag kl. 12.00 med tredje behandling af L 126 og L 141 og med første behandling af de netop fremsatte lovforslag. Mødet er hævet.